„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 3 септември 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 8 септември 2010г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 3 септември 2010 г. В работата на комисията взеха участие господин Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните, господин Георги Георгиев – директор на Контролно-техническата инспекция, и експерти. Законопроектът беше представен от господин Георгиев. Той изтъкна, че предвидените промени целят оптимизиране на структурата и подобряване на координацията както в самата администрация, така и при поддържане на връзки с други администрации, които имат компетентност в тази област. Предлаганото сливане на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив и преминаването на дейността им към Контролно-техническата инспекция ще позволи премахване на дублиращи се и неефективни дейности, оптимизиране числеността на персонала, по-ефективно използване на материално-техническата база и ще подобри ефективността на обслужването на клиентите, тъй като една структура ще работи в рамките на цялостния процес на одобряване. Освен това той припомни, че съгласно Директива 2003/37/ЕО „Техническа служба” означава организацията или органът, определени за изпитвателна лаборатория, която да извършва изпитвания или проверки в дадена държава членка. Тази функция може да се извършва и от самия орган по типово одобряване на Европейския съюз, какъвто е Контролно-техническа инспекция за Република България. Освен това господин Георгиев подчерта, че България трябва да има добре оборудвана и развита изпитателна лаборатория за техника, която е акредитирана да издава сертификати. Това е ангажимент, произтичащ от членството в Европейския съюз, който България все още не изпълнява пълноценно. Подобна лаборатория би могла да привлече съседни страни с развито производство с развито производство на селскостопанска и горска техника да изпитват в България своята техника. С промените в чл. 5 се закриват центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив, като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните, съответно с преходните и заключителни разпоредби активите, пасивите, архивът, както и правата и задълженията на центровете преминават към Контролно-техническата инспекция. Уреждат се също така трудовите и служебните правоотношения на служителите. Съответно се отменя чл. 7 регламентиращ статута на тези центрове. Като специализирана администрация към министерството остава Контролно-техническата инспекция. Тя ще осъществява дейностите по регистрация, по контрол на техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, по придобиването на правоспособност за работа с нея и по оценка за съответствие за безопасност на техниката. Промените в чл. 10 са във връзка с удостоверяването на безопасността на техниката, което освен след извършване на изпитване ще става и след оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност от акредитирани лаборатории на Контролно-техническа инспекция. Участие в дискусията взеха народните представители Петя Раева, Пенко Атанасов и Михаил Михайлов. Народният представител Петя Раева изрази несъгласие с предвидените промени. Тя изтъкна, че с подобно преструктуриране няма да бъдат постигнати заявените от вносителя цели, тъй като функциите изпълнявани от центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части се запазват и те просто преминават към Контролно-техническата инспекция в министерството. Освен това персоналът и в момента е на абсолютния минимум, което означава, че особени икономии не могат да бъдат реализирани. Народният представител Пенко Атанасов изтъкна, че предлаганото преструктуриране ще доведе до конфликт на интереси, тъй като единният орган, какъвто ще бъде Контролно-техническата инспекция, ще трябва да контролира техническото състояние и безопасността на пусканата техника и в същото време да изпитва и оценява съответствието на техниката с изискванията за безопасност. Той заяви, че не одобрява цялостната концепция на предвидената реформа и че заявените цели могат да бъдат постигнати чрез подобряване на дейността на центровете и евентуално чрез възлагането на допълнителни функции. Заместник-министър Костов подчерта, че концепцията е изготвена след подробен анализ на съществуващата практика в останалите държави членки, който е установил съществуването на единен орган в голяма част от тях. В допълнение подчерта, че не би могло да има конфликт на интереси, ако администрацията изпълнява вменените и задължения в съответствие със закона. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 10 гласа 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 3 септември 2010 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Колева. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект? Заповядайте

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, бих искал да спра вашето внимание върху три елемента на този законопроект, който обсъждаме днес, и то с основна цел да докажем, че той не е съвсем толкова безспорен и синхронизационен. На първо място, знаете, че неслучайно тези две изпитвателни лабораторни са предвидени самостоятелно по досега действащия закон, защото имат функции – едните, провеждат изпитванията и издават протоколи за това, а другите на базата на това издават необходимия документ – сертификат. Със сливането в една структура има опасност да се преплетат тези функции и да нямат така необходимата обективност при протичането на този процес. Аргументите по посока на необходимостта от създаване на такава специализирана лаборатория за типови изпитвания не са не са актуални към днешен ден, защото такива изпитвания, просто в България, не се правят и в близко време няма да се правят. Те касаят изделия – двигатели и трактори, които ние в този момент не произвеждаме. Концентрирането на едно място в КТИ на тези три структури, които са взаимно контролиращи се и допълващи се, създава условия за риск от недобро вършене на тази контролна дейност. Оттам насетне си задаваме въпроса – какво ще се оптимизира по отношение на самия процес на управление? И сега по действащия закон ресорният заместник-министър има възможността да контролира функционирането, необходимостта от щатове, щатове, съкращения и оптимизиране на състава и самото управление, което видимо не е било необходимо през последните години, не се е налагало да се прави това. това. Записаното в мотивите „за по-добро, по-ефективно използване на материално-техническата база” – по какъв начин, ако може да обясни някой, ще се използва по-ефективно наличната материално-техническа база? Като тази, да речем, в Русе, е от порядъка, да не импровизирам, ще кажа точния размер – 170 дка в регулацията на Русе, тази в Пловдив е 240 дка в регулацията на Пловдив. Виждате колко интересна материална база, която е специализирана по този въпрос. Ако някой има други намерения за използването на тази база, то тогава може би, тя може да се използва по-ефективно, но тука в кавички вече – от досегашния начин на използване. тази гледна точка и този аргумент за ефективността на използването на базата, концентрирайки в една от трите структури, също не е обоснована. Необосновано за мен е и предложението за отпадане на едно изискване в действащия закон, а именно да отпадне изискването за известен ценз и специализация на изпълнителния директор, който се назначава с конкурс. Нима това е реформа? Нима това е положително действие? Когато си имал едни изисквания за явяване в конкурса на хора, които са специалисти в областта, да премахнеш тези изисквания и да кажеш няма ограничение, всеки който поиска може да се яви. Ето защо, според мен, мотивите за промяна на този закон в настоящия законопроект са неоснователни и аз ви призовавам да не го подкрепяте. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Народният представител Емил Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не разбрах притеснението на колегата е от това, че ще се изпитва горска и селскостопанска техника, тоест дали е способна да извършва дейностите, за които е внесена в България, или притесненията са, че евентуално в бъдеще някакви земи могат да се окажат някъде? Такава хипотеза, ако е в основата на притесненията, не виждам причина, тъй като нито тази контролна лаборатория ще бъде обявявана за приватизация, нито някой е декларирал такова намерение. Тук става въпрос за изпълнение на една директива на Европейския съюз, и така или иначе, ние сме длъжни да създадем този орган. След като имаме необходимата база оборудвани и подготвени специалисти, не виждам причина да не се оптимизира всичко това в един добре действащ орган, и в крайна сметка да не се получават... Знаете, че има доста инциденти с такава техника, дали са поради неспазване на условия на труд или поради некачествена техника, поне вторият вариант да отпадне, за да нямаме подобни инциденти. А това дали в бъдеще някъде, с някакви земи, става нещо, просто не е сериозно. Благодаря.

Уважаеми господин Димитров, моите притеснения не са за тези земи. Основният ми аргумент, който изложих в началото, беше, че тези директиви не изискват сливането на трите трите самостоятелни центъра по закон, както е в България. Не го изискват! Изисква се да се извършват изпитанията и да се сертифицира техниката, която се внася в България. Именно поради тази причина се притеснявам, че от процеси на недобро обслужване в тази посока към настоящия момент има случаи, когато се сертифицира техника, внесена от чужбина, без да е преминала изпитанията в съответните

на целия този процес като контрол. Затова е възникнал той като по-специфичен. Това бих Ви отговорил. Иначе за земите – те винаги са били нещо апетитно, особено, когато се касае за стотици декари в такива градове като Пловдив и Русе.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, с вносител Министерският съвет. Гласували

Моля да гласуваме направеното процедурно предложение за разместване на точките в дневния ред, така както беше предложено.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, № 002-01-48,

предложение за удължаване на сроковете между първо и второ четене на двата законопроекта, които бяха обявени от госпожа Фидосова. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо искам да направя процедурно предложение да бъде допуснат в пленарната зала господин Петър Киров – заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Подлагам на гласуване направената процедура за допускане в залата на господин Петър Киров.

„На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 2 септември 2010 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 002-01-73, внесен от Министерския съвет на 11 август 2010 г. На заседанието присъстваха господин Първан Русинов - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на Дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Петър Киров – заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Законопроектът беше представен от госпожа Красимира Стоянова Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване цели да се направят необходимите законодателни промени, с което да се повиши привлекателността на българското знаме. Със законопроекта се предлагат изменения, които да усъвършенстват и осъвременят правния режим на морската ипотека. По отношение на регистрацията на корабите и опростяване на някои режими се предвижда на първо място да се заменят съществуващите два документа актът за националност и позволителното за плаване, с един и позволителното за плаване, с един – свидетелство за регистрация. Смяната на наименованието на документа е в съответствие с международната практика и ще улесни българските корабопритежатели. на опростяване на процеса се предвижда това свидетелство да се издава от органа, който извършва регистрацията – изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощени от него длъжностни лица. Предвижда се също така отпадане съвместимия регистър като понятие от закона, както и процедурата за обявяване на съвместимост на регистрите, тъй като прилагането на това изискване не води до по-голяма сигурност, а в същото време излишно забавя регистрацията на корабите. Така ще се постигне по-голяма бързина в гражданския оборот, без да се застрашава неговата сигурност. За постигането на по-голяма гъвкавост на пазара на труда на морските кадри се предлага изменение на чл. 88 от Кодекса на търговското корабоплаване, така че да стане възможно наемането на борда на кораба на морски лица от държави - членки на Европейския съюз, и трети страни, при стриктно спазване на изискванията на действащото право на Европейския съюз. Целта на предложените разпоредби е да се даде възможност за привличане на качествени морски кадри в условията на намаляващ интерес от морска кариера в България и други държави от Европейския съюз. Законопроектът предвижда и въвеждането на глоби за две групи нарушения, които са свързани с липсата на доклад от капитана за това, че корабът му подлежи на инспекция по реда на държавния пристанищен контрол, и за вида и обема на отпадъците, които е задължен да предаде при посещението си в българско пристанище. Предвижда се и определение за „маловажен случай”, както и възможност в тези случаи глобите да бъдат налагани и от други служители на администрацията, а не само от инспекторите. този начин ще се даде възможност за подобряване на контрола по места и ще се засили превенцията чрез опростяването на санкциониращия механизъм на кодекса за случаите, които не представляват голяма обществена опасност. Предлаганият законопроект няма да има отражение върху държавния бюджет. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа “за” и 3 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 11 август 2010 г.” Благодаря Ви, господин Иванов. Следва доклад на Комисията по правни въпроси. С този доклад ще бъдем запознати от заместник-председателя й господин Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с Доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 9 септември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 002–01 73, внесен от Министерски съвет на 11 август 2010 г. От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Петър Киров. С него се предлагат изменения в Глава трета „Вещни права и привилегии”, Раздел I „Прехвърляне и ипотекиране на кораби” от КТК, целящи усъвършенстването и осъвременяването правния режим на морската ипотека. В чл. 46, ал. 1 „Форма на сделката” се предлага да се заличат думите: „или право на оперативно управление”. В международното корабоплаване съществува фигурата „корабен оператор”, който по силата на сключен договор може да осъществява търговско опериране на кораб, но такава фигура но такава фигура не съществува в българското право. Дори и да се приеме, че някое лице може да осъществява опериране на кораб, не е необходимо договорът да се сключва в най-тежката форма, предвидена за корабите по отношение на собствеността и вещните тежести. В законопроекта се предлага да се създаде нов чл. 47а, който доразвива приложното поле на ипотеката с оглед на по-голям обхват на различните възможни случаи от многообразието на гражданския оборот. В чл. 49, ал. 1 се предлага да се добави думата „наема” като вземане на корабособственика, върху което ипотеката не се разпростира, тъй като това е вземане на корабособственика, което заедно с превозната цена не попада в обхвата на ипотеката. Ипотеката се разпростира върху кораба като вещ и върху обезщетението по застраховката, в случай че корабът погине. Действащата разпоредба на чл. 50, ал. 4 предвижда ограничения в поведението в поведението на корабособственика, които водят до промяна в индивидуализацията на кораба. Предлага се създаването и на такова ограничение, което може да доведе до съществена промяна на самата вещ, като по този начин да се отрази на стойността на ипотекираното имущество. Във всички тези случаи, за да се осъществи исканата от корабособственика промяна, се изисква предварително съгласие от ипотекарния кредитор. Създаването на новия чл. 50а доразвива концепцията за дефиниция на кораба като имущество и задълженията на корабособственика да го поддържа в състояние, годно за експлоатация, както и да е покрито със застраховка срещу възможни морски рискове. Изпълнението на тези задължения е гаранция, че корабът ще запази стойността си в срока на действие на ипотеката. Новият чл. 50б произтича от договорния характер на ипотеката. Тези права не са абсолютни, нямат вещноправен характер и могат да бъдат упражнени от кредитора, само при условие, че са предварително договорени. Основното право на кредитора да събере вземането си, в случай че длъжникът не изпълни задължението си към кредитора, е предвидено в предложения чл. 50в, който има договорен характер и се отнася до принудително събиране на непогасени задължения. Изрично е предвидено, че договорът за ипотека е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК. За постигне по-голяма бързина в гражданския оборот, без да се застрашава неговата сигурност, по отношение на регистрацията на корабите се предвижда да се заменят съществуващите два документа документа – актът за националност и позволителното за плаване, с един – свидетелство за регистрация, което е в съответствие с международната практика и се предвижда да се издава от органа, който извършва регистрацията – изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощени от него длъжностни лица. Предвижда се също така отпадане на съвместимия регистър като понятие от закона, както и процедурата за обявяване на съвместимост на регистрите, тъй като прилагането на това изискване не води до по-голяма сигурност, а в същото време излишно забавя беърбоут-регистрацията на корабите. С цел привличане на качествени морски кадри в условията на намаляващ интерес от морска кариера в България и други държави от Европейския съюз се предлага изменение на чл. 88 така, че да стане възможно наемането на борда на кораба на морски лица от държави – членки на Европейския съюз, и трети страни при стриктно спазване на изискванията на действащото право на Европейския съюз. предоставя по-голяма свобода на българските корабопритежатели при комплектуването на българските кораби с екипажи, като по този начин българският флот ще стане по-конкурентоспособен на световния пазар. За подобряване на контрола по места и засилване превенцията чрез опростяването на санкционния механизъм на кодекса за случаите, които не представляват голяма обществена опасност, се предвижда въвеждането на глоби за две групи нарушения, които са свързани с липсата на доклад от капитана за това, че корабът му подлежи на инспекция по реда на държавния пристанищен контрол и за вида и обема на отпадъците, които е задължен да предаде при посещението си в българско пристанище. Въвежда се и определение за „маловажен случай”, както и възможност в тези случаи глоби да бъдат налагани и от други служители на администрацията, а не само от инспекторите. След проведеното обсъждане и гласуване, с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса

Народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, господин Радев. ЕМИЛ РАДЕВ Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложените промени в Кодекса на търговското корабоплаване приближават България до модерните морски държави и уеднаквяват режима на нашето с международното законодателство, което основно се прилага в правоотношенията, свързани с морския транспорт. На първо място искам да кажа, че нашият кодекс е приет през 1971 г. и много от постановките там вече не отговарят на съвременните икономически изисквания и на развитието на международния морски транспорт. транспорт. С така предложените промени практически ние се доближаваме напълно до международните норми. Има заимствани норми от английския морски кодекс,

ни флаг. Тук има много правни постановки, които са доизчистени: при връзките между Кодекса на търговското корабоплаване и ГПК са направени много коректно - уеднаквяват двата режима, например при принудителното изпълнение във връзка с ипотеките върху кораби. Доближаваме се и до международните разпоредби, така ги възприемаме, когато става въпрос за ипотеките върху кораби. Това е много важно, защото по този начин международни банки ще финансират български корабособственици за купуване на повече кораби, защото по този начин им даваме достатъчно гаранции в нашето законодателство за налагане на нужните обезпечения към тези кредити. Надяваме се, че така нашият морски флот

по-детайлен прочит се вижда, че, както и в другите ви закони, има текстове, които дават основание човек да се съмнява в лобизъм и защита на някакви интереси. Аз ще засегна измененията на чл. 88, в който се ограничават правата: в българските кораби българските граждани да не са по-малко от 20% от управленско оперативно ниво и от длъжностите на изпълнително ниво. Мисля, че мотивите, с които ни е предоставен този законопроект, на практика обиждат българските моряци. Ще ви го прочета едно към едно: „Предложеното изменение по този член цели, от една страна, да се предостави по-голяма свобода на българските корабопритежатели при комплектуването на българските кораби с екипажи, като по този начин българският флот ще стане по-конкурентоспособен на световния пазар.” Какво казваме, колеги? Българските моряци не стават. Ние видяхме в много сфери, включително и във футбола, че вече всяко куцо и сакато идва в България да играе, и на какво ниво е националният ни отбор. Сега по препоръките на премиера вече имаме и треньор немец, защото нали по немската система ще работим. Тук ако минем на този принцип, разбирате ли, че ние убиваме българското корабоплаване? Защо са Защо са тези училища, в които подготвяме тези кадри? Другото нещо, в което прозира може би лобизъм, е и следващият акцент в мотивите. „С този процент”, както е посочено в началото, „ще се предостави по-голяма свобода и гъвкавост на корабопритежателите. От друга страна, ще се гарантира мотивираната заетост на българските моряци.” За каква мотивирана заетост на българските моряци говорим? По този начин казваме, че ако не се въведе този текст, ще се намалят работните места в България. За какво говорим, колеги? Едно е ясно – ние заставаме на страната на корабопритежателите. Това, което искахме в комисията, но не ни беше обърнато внимание – да поискаме становището на Агенцията по приватизацията. Може би никой не се досети, никой в мотивите не написа, че договорът за приватизация е подписан, че в българските кораби, които са приватизирани, минимум 80% трябва да бъде български екипаж! Какво става на практика? С този закон отново облагодетелстваме тези, които приватизираха Българския морски флот! Това ли е целта на този законопроект? Аз не мога по друг начин да го квалифицирам! Още един път настоятелно моля да се отговори на този въпрос: 80% ли е цифрата, която е записана в договора за приватизация?

използвахте думата „лобизъм”. Ако наричате защитата на българските граждани, в случая – мореплаватели, лобизъм и че ние лобираме за тяхната защита, благодаря Ви. Досега в действащия закон и практика се даваше възможност с решение на министъра дори 90% от от персонала на кораба да бъдат чужди граждани. В момента ние въвеждаме изискване за 25%. Дори не са 20 – искам да Ви поправя, защото Вие казахте 20%. Явно не сте обърнали внимание точно на текста, който е записан в закона. Става въпрос за 25% - не за 20.

вече не е възможно 90 или 95% от екипажа да бъдат чужденци, а максимум до 75, тъй като има изискване 25% да бъдат българи. Надявам се, че ме разбрахте, господин Такоров.

В съседна нам Гърция, която притежава доста голям флот, много по-значителен от нашия, изискванията са 4 до 6 човека от екипажа максимум да бъдат гръцки граждани, в Белгия – само капитанът. капитанът. Морското ни училище произвежда кадри, но масата от тях, особено от командния състав, не плават под български флаг. Там имаме голям проблем. Оттам нататък, ако искаме нашият флот да бъде конкурентоспособен и да имаме нормално окомплектоване на екипажи, тази норма трябва да се приеме. Тази норма в момента и защитава, защото в закона няма изискване за минимум българи в екипажите. На практика с едно решение на министъра на транспорта и 90% от екипажите към настоящия момент могат да се комплектоват от чужденци. В момента слагаме императивна норма в закона, която казва, че под 25% не може да се пада. Мисля, че това е защитна норма. Доколкото говорим за становище на Агенцията за приватизация, смятам, че тук имате предвид Договора за приватизация на

Такова е можело да има и до приемането на закона, може и след. Като всеки договор, той може да подлежи на промяна, но в случая тази норма по никакъв начин не налага промяна в приватизационните условия на един договор. Трета реплика? Няма. За дуплика – господин Такоров, имате думата. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин Иванов, Вие на практика признахте, че има лобизъм, защото пак ще Ви прочета две изречения: „С този процент се дава по-голяма свобода и гъвкавост на корабопритежателите.” Второто нещо: „Комплектоването на българските кораби и екипажи по този начин ще стане по-конкурентно на световния пазар и ще даде свобода на българските корабопритежатели.” Но това, което не сте прочели, е, че сегашният подход води до липса на конкурентоспособност, лоша мотивация на екипажите, лоши резултати при проверки в чужди пристанища по линията на държавния пристанищен контрол и намаление на флота, плаващ под българско знаме. В крайна сметка всичко това води до намаляване на работната ръка и на работните места. Господин Иванов, разбирате ли неадекватността на това, което Вие твърдите?

Защо тогава да променяме закона, когато министърът сега… Вие значи се съмнявате в честността на вашия министър и мислите, че той ще продължава да дава до 90%, а не да се ограничи в един по-голям процент. Защо? Нали ви се дава тази възможност? Значи не вярвате на собствения си министър, господин Иванов. Не го ли разбирате това нещо?! Защо правите тези ограничения?

Тогава за какво говорите, не мога да разбера?! Затова мисля, че между първо и второ четене трябва да достигнем до по-добър процент. Да го увеличим, но да достигнем до нещо, с което да защитим интересите на българските моряци, а не на чуждите. Ще направим предложение за второ четене. Ако не, този текст трябва да отпадне според нас. Казвам ви, че при този текст, при тази тайнственост и мълчание и нежелание да ни се отговори на тези въпроси, този закон просто не мога да го подкрепя. Благодаря ви. Благодаря. За изказване? Заповядайте, господин Крайчев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, винаги съм мразел да слушам хора, които нищо не разбират, да се изказват, и то компетентно.

Това, което говорих с тях, е, че тези хора не приемат дори това, което сме приели за тези 25%. Ще ви кажа защо, то е много просто. Какво целим с този закон? Целим да върнем доверието в българския флаг. Целим българските корабо собственици, колкото и малко да са те, а има такива, да вдигнат българския флаг. Това ще повиши, един път, имиджа на държавата като морска страна, и втори път, ще донесе и някакъв приход от мениджмънта, който ще се осъществява тук. Това е първата ни цел. Втората ни цел е, ако можем да привлечем и чужди корабособственици да дойдат тук, в България, и да осъществяват мениджмънта на тази дейност. Как можем да го направим? Можем да го направим единствено като променим условията, които да бъдат равни или по-добри, такива каквито са в света. Те не са равни, нито са по-добри в момента.

днес е във Варна, утре е в Бургас, вдругиден е в Истанбул, след три седмици е в Сингапур. Ако тогава нещо се случи с български моряк, всичко става на море, и той

Съгласете се, че да се търси моряк отнякъде, да се правят смени, това са разходи за самолети и т.н. В този смисъл аз съм сигурен, че след време трябва наново да прегласуваме тази клауза също да отпадне. Това е, защото подобни клаузи вече няма в Европа. Няма ги, защото знаете много добре, че моряшката професия не е много и трудно се намират моряци от европейските страни. Втората клауза, която също според мен трябва да отпадне, и това е по искане на бранша, е капитанът и главният механик да бъдат български граждани. това също не виждам никакъв смисъл, защото този текст е дошъл от европейското законодателство, когато излизаха вторите регистри. Тогава беше наистина добре за тях. Ще ви дам пример с Германия. Германските банки отпускаха кредити на германските корабособственици, които строяха кораби в германските

доверените лица. Трябва да имат възможността да ги изберат. В този смисъл, пак казвам, че вероятно и тази клауза след време ще я променяме, защото според мен

произвеждат нашите морски училища, те не са предназначени само за кораби, които плават под български флаг. Напротив, те са предназначени да плават под чужд флаг. Това е износ на качествено морско образование, бих казал аз. Благодаря за вниманието.

Господин колега Крайчев, мисля, че трябва да се поучим малко от англичаните, които правят закони и поне 200 години не ги променят. Така че Вашата теза, че като приемем закона и от практиката се разбере дали е подходящ, че ще защитава интересите или не, за мен не е убедителна като мотив. Като отпаднат тук тези две ограничения, то какво остава от закона? Нищо!

Благодаря, госпожо председател. Господин Радославов, аз съм на същото мнение, че когато се правят закони, те трябва да се правят ако не за 200, то поне за 20 години.

В реалния живот няма как да стане. Съгласен съм с Вас, но приемете нещо, което Ви го казват специалисти. Вижте в закона и мотивите. Кой ги е приел? Това са почти всички браншови организации. Вие на тях ако не вярвате, на кого?!

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз нямах намерение да се изказвам след прекрасното представяне на нашата позиция от страна на господин Такоров, но ме предизвикахте, че намесихте компетентност и некомпетентност. Слушайки много добре Вашето изказване, искам да Ви кажа, че Вие бъркате няколко неща, и то много сериозно, включително и по отношение на флага.

сила. Абсурдно е твърдението, което продължавате да налагате тук, че виждате ли, сега моделът бил по-либерален, тъй като нямало никакви ограничения. А сега Вие налагате някакви 25%, които били задължителни за българските моряци. Първо, и категорично искам всички народни представители да чуят – в момента няма липса на среден персонал. Напротив, има кадри, които могат да бъдат наемани като среден персонал по корабите. Проблемът, който съществува, е по отношение на висшия персонал, тоест по отношение на капитаните и т.н. Това е проблемът, който съществува в България. Не бива също да се залъгваме по този въпрос.

пак искам да кажа - това е свързано и със сигурността, най-вече в авиацията, след като станаха събитията от 11 септември. От друга страна, по отношение на нашето трудово законодателство, извинявайте, но няма друг такъв либерален модел в България

В момента този закон се опитва да облекчи условията по отношение на приватизационния договор, който е сключил БМФ. Това е ясно на всички и затова ви помолихме, честно и приятелски: „Дайте, господа, преди да вкараме в пленарната зала този закон, да поискаме едно писмо от Агенцията за приватизация и те да ни кажат, защото приватизацията стана благодарение на стратегия, която е приета тук, в тази зала”. стана благодарение на подкрепата на синдикатите, които имаха три условия и едното беше точно това – условието за запазване на работниците в БМФ. Защото утре половината хора, които работят в БМФ, няма да ги има. Това го знаете. Говоря за българските граждани. И ще стане много по-лесно с това решение на парламента! Поискахме по отношение на кредитите, за които виждате в момента, че не репликираме - нека да облекчим в това отношение корабособствениците, но поискахме да ни се даде становище и да знаем, че не нарушаваме стратегията, която е приета от Народното събрание. Вие казахте „не”. Защо? Защото сте много, защото сте силни, но лозунгите ще вървят известно време. време. Още веднъж искам да ви кажа, а моряците ще го разберат (включително и онова облекчение, което ние подкрепихме) – в един момент няма да заработи в техен интерес, когато говорехме за данъчните облекчения на моряците. Ще бъде точно в техен ущърб, защото те станаха свободна професия.

Трябва да се работи в тази посока, но не бива да бъде самоцел. И това го знаят всички, включително и в бранша. Знаете го и вие, но защо злоупотребявате? Не знам. Това по отношение на флага. Ще кажа още нещо. Колкото повече кораби, колкото повече корабособственици и екипажи, които не си изпълняват ангажиментите, толкова повече проблеми могат да създадат по отношение на чистотата на флага. Говоря за авторитета,

тази позиция на Агенцията за приватизация, беше добронамерено. Вие не го осъзнахте, тъй като мислите, че можете да приемате закони с налагане на мнозинството. Приемете и Закона за автомобилните превози

Благодаря Ви, госпожо председател. Може би по друг закон едва бих се изказал, но за този – няма начин, и особено за това, което чухме от господин Мутафчиев. Господин Мутафчиев, категорично заявявам пред всички мои колеги тук, че този закон не се прави за една компания, пък била тя и БМФ. Освен това Вие направихте приватизацията, Вие знаете договорите, Вие знаете конкретните договорки. Какво ни питате нас? питате нас? Тези промени в Кодекса се правят с цел да върнем доверието в българския флаг. Това е единственото единственото и естествено, ако можем да подобрим икономиката, така да се каже, в този бизнес. Защото България няма кой знае какви ресурси, но морето е един огромен ресурс, който аз считам, че не е достатъчно използван и може да се използва още. За да се използва, трябват точно такива промени, но

че пак няма да го вдигат. Ние тук не говорим за защита на труда на българския моряк, а говорим тези хора да си върнат доверието във флага, след което да започнат да наемат. Защо да не наемат български моряци? Те са много професионални кадри. Те могат да го направят.

Господин Крайчев, Вие казахте нещо много интересно, което опровергава самият Вас. Кое е интересното? Казахте: дори корабособственици с 25% да оставим български моряци, пак няма да си върнат флага. За какво ни е тогава да има български флаг, като няма да имаме работна сила в България? Извинявайте за елементарният начин, по който го казвам, но го казвам хората да разберат за какво става дума. от ГЕРБ.) Добре, защо тогава? Няма да има български капитани, няма да има български моряци, ние ще прекосяваме моретата и ще ги усвояваме. Защо? За да си плащат в България само таксата?!

Значи хем го правите, давате им 70% право да взимат индонезийци, китайци, филипинци и т.н., хем те няма да си върнат българския флаг. Защо го правим тогава? Това Вие го казахте, не – аз. Друго – за приватизацията. Да, ние направихме приватизацията. Аз мисля, че правилно и в подходящия момент, защото ако трябваше сега, в кризата, вие да я правите, държавата щеше да загуби. Взехме 500 милиона, отидоха в Сребърния фонд. Но Агенцията за приватизация – Вие казвате: Вие го знаете. Да, аз го знам и затова поисках. Но защо Вие не поискате от тях да разберете какъв е договорът, защото договорът е при тях? Той не е в Министерството на транспорта, за да го разберете. Поискайте да видите какви са условията, за да знаете грешите или не грешите с това свое действие. Дори аз не знам тоя договор наизуст. Аз знам условията, които са по стратегията, които са приети тук и бяха предложени от Министерството на транспорта, но договорът е изготвен от самата агенция. Чел съм го, когато е одобряван в Министерския съвет, но те могат да ни кажат подробностите. Ние това искахме. Така че това беше смисълът. не виждам смисъл да говорим за флага при ситуация, че българският гражданин няма да има никакво отношение към това. Това е проблемът и затова ние апелираме и не сме съгласни, и сме против едно подобно действие, докато не стане ясно защо го правим. Проблемите по отношение на корабособствениците са много и аз съм съгласен. Ето, когато става дума за залагането на корабите, кредитирането – добре. За подобряване на флага, ако дойдат да се регистрират в България и повечето кораби – добре, да търсим пътищата, които да им дават възможност за кредитиране. Но защо трябва пък основно с работната сила да си играем? Пак ви казвам, не трябва да е за сметка на българския работник. Благодаря Благодаря. Други желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта? Не виждам. От вносителите желаете ли да вземете отношение? Не. В такъв случай закривам дискусията по този законопроект. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговско мореплаване под № 002 01 73, внесен от Министерския съвет. Гласували

Законопроектът е разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – водеща, както и на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, от която нямаме доклад, но това не е пречка, тъй като водещата комисия има. Заповядайте, господин Ципов.

На заседанието присъстваха от Държавна агенция „Национална сигурност” господин Константин Казаков – заместник председател, и господин Стоян Тренин – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност”. Законопроектът бе представен от от заместник-председателя на агенцията Константин Казаков. С настоящия законопроект се предлага създаване на нов чл. 72а в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, с който се намаляват наполовина възнагражденията, получавани от служителите на агенцията на основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1, за времето на дългосрочно командироване при условията и по реда на Закона за дипломатическата служба. С така предложените промени се цели намаляване на разходите и реализиране на икономии при спазване на бюджетната дисциплина, съобразно приетата актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България. В хода на дискусията от страна на народните представители Корнелия Нинова, Атанас Мерджанов и Камен Петков бяха поставени въпроси относно точния разчет на исканите намаления и отражението на така предложените промени в работата на агенцията, както и за необходимостта от промяна в Закона за дипломатическата служба. В отговор на така поставените въпроси от ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност” увериха членовете на комисията, че предложените промени са съобразени с актуализирания държавен бюджет и че те касаят единствено Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. След проведената дискусия и гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, без гласове „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на

Не. Откривам дискусията по законопроекта. Желаещи? Господин Иван Петров. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги, нашата комисия не е изготвила доклад, но смятам, че с това, което ще допълня в рамките на няколко минути, все пак ще осветля някои въпроси, които и без това бяха казани в самия доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Знаете, че онова, което, като икономическа необходимост, ДАНС поиска да бъдат предоставени като финансови средства, не бе осъществено и близо 10 млн. лв., които касаят най-вече обезщетенията на служителите, които са уволнени или съкратени от службата, не бяха предоставени на агенцията. За да може да бъде запазен все пак щата на тази агенция, се прибягва до този, така да се каже, икономически вариант, за да може служителите, които са в задграничните представителства, да останат на своите работни места като се редуцира единствено от тяхното основно трудово възнаграждение плюс годините за прослужено време, които са на 50% съкратени, и плюс 100% от порциона за доволствия, както му казваме. По този начин служителите запазват обаче всички онези придобивки, които имат по Закона за дипломатическата служба, и става възможна възможна тяхната работа в задграничните представителства. С този вариант смятам, че агенцията успява да осъществява своята дейност, като вече остава единствено на служителите, които работят в задграничните представителства, сами да преценят при този икономически вариант дали това ги устройва да бъдат представители на България и най-вече на агенцията в задграничните представителства. Благодаря. Благодаря. Има ли реплики към изказването на господин Петров? Няма. Други народни представители да вземат отношение? Заповядайте. Господин Иван Костов. Благодаря, госпожо председател. Аз призовавам колегите да подкрепят този законопроект. Това е законопроектът за неизбежни съкращения на финансовите разходи на Държавната агенция за национална сигурност, който се прави в условия на остър недостиг на средства. Това е смисълът на законопроекта, тъй като правителството досега не е отговорило положително на настояванията и исканията на Държавната агенция „Национална сигурност” да предостави определени средства за компенсиране на освободените служители. В момента това е една от последните възможни стъпки на ръководството на Държавната агенция „Национална сигурност” и е добре народните представители да го подкрепят предвид липсата на други алтернативи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам желаещи за реплики. Други народни представители, които желаят да вземат отношение към законопроекта? Няма. В такъв случай закривам дискусията по този законопроект и подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” с вх. № 002-01-71, внесен от Министерския съвет на 22.07.2010 г. Гласували

Благодаря, госпожо председател. На основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник правя процедурно предложение срокът за писмени предложения за изменение и допълнение на току-що приетия на първо гласуване законопроект да бъде намален на три дни. Благодаря. Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Красимир Ципов за намаляване на срока за предложения по законопроекта, което е различно от доклада, който сте предложили на комисията, но явно комисията е направила друго решение във времето.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2010 г. На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 8 септември 2010 г. бе разгледан Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 002-01-67, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г. За участие в заседанието бяха поканени представители на Съюза на издателите в България, Съюза на българските журналисти, Българската асоциация на регионалните медии, Националното сдружение на общините в България, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Държавна агенция „Архиви”, Българската национална филмотека. Законопроектът бе представен от господин Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата. Законът за задължителното депозиране на печатни и други произведения предвижда произведените в Република България печатни произведения, аудиовизуални и електронни документи, звукозаписи и филми, подлежащи на депозиране по този закон да съдържат следната информация: наименование и адрес на издателя, съответно на продуцента; място на издаване, съответно на осъществяване или създаване; наименование и адрес на производителя; година на издаване, съответно на осъществяване или създаване; както и международен стандартен номер на изданието, ако има такъв. Отговорността за наличието и достоверността на информацията се носи от издателя. Вносителят предлага ново изискване – за произведените у нас периодични печатни произведения да се публикува и информация, идентифицираща действителния собственик на издателя. С предложението в чл. 7а, ал. 1 от законопроекта „произведените в Република България периодични печатни произведения публикуват в първия брой на всяка календарна година информация, идентифицираща действителния собственик на издателя” се цели постигането на яснота относно собствеността на печатните медии. Предвижда се издателите на периодични печатни произведения да подават декларация по образец в Министерството на културата, с която да се идентифицира действителният собственик на издателя. Министерството на културата в 10-дневен срок 10-дневен срок от получаването на декларациите публикува на интернет страницата си информацията от тях. Съгласно законопроекта административнонаказателна отговорност носят не само издателите, но и производителите и разпространителите за наличието на изискуемата информация. Кметовете на общините трябва да осъществяват контрола за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите за наличие на необходимата информация върху разпространяваните, съответно произведените периодични печатни произведения. Приходите от глобите и имуществените санкции следва да постъпват по бюджетите на местните общини. Това предложение е продиктувано от обстоятелството, че печатните произведения се разпространяват на територията на цялата страна. В законопроекта е разписано и определение на понятията „действителен собственик” и „периодични печатни произведения”. По време на дискусията народните представители изразиха подкрепата си относно необходимостта от предлаганите промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Обект на дискусия бе предложението контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите относно наличието на необходимата информация върху произведените периодични печатни произведения да се осъществява от кметовете на общините. Направено бе предложение всички произведени у нас периодични и печатни произведения да публикуват в редакционното каре на всеки един брой информация, идентифицираща действителния собственик на издателя. След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 002-01-67, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г.” Благодаря, госпожо Петрова. Има ли желаещи от вносителите да вземат отношение? Няма. Откривам дискусията. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по предложения законопроект? Няма желаещи.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения под № 002-01-67, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г. Гласували

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от Министерския съвет на 12 август 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 8 септември 2010 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от Министерския съвет В работата на комисията взеха участие господин Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните, д-р Венцислава Тасева – директор на Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” и експерти. Законопроектът беше представен от д-р Тасева. Тя изтъкна, че промените предвидени в законопроекта произтичат от членството на България в Европейския съюз и могат да се сведат до няколко основни групи. Приемат се разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно условията за предлагане на пазара на фуражи, тяхната употреба, изискванията за осъществяване на официалния контрол, както и методите за анализ на фуражите за целите на официалния контрол и съответните преходни норми. Определят се и административни мерки, които ще се прилагат при констатиране на нарушения на европейското законодателство. Другите промени са свързани с процедурата на одобрение на ръководствата за добри производствени практики, с процедурата за издаване на сертификати за износ на фуражи и промени свързани със създаването на Комисия по генетично модифицирани фуражи към министъра на земеделието и храните. В §1 на законопроекта се посочват новите нормативни актове на Европейския съюз, които следва да бъдат прилагани в областта на фуражите.

ЕО № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

ЕО № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент ЕО № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива

и - Регламент ЕО № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите. С новата ал. 4 на § 1 на министъра на земеделието и храните се вменява задължението да определи с наредба специфичните изисквания за директни доставки на малки количества първично производство на фуражи от производител, които ще се използват във ферми на местно ниво. С промените в чл. 4а се посочва кои изисквания следва да бъдат прилагани при пускане на пазара на безопасни фуражи, фуражи, които са ограничени или забранени, тяхното етикетиране, представяне и опаковане. С разпоредбите на § 6 и § 8 по-точно се формулират изискванията относно добавките използвани при храненето на животните. С §10 се предлага създаването на Комисия по генетично модифицирани фуражи към министъра на земеделието и храните, която ще подпомага министъра при разглеждане на подадените по реда на чл. 23а заявления, ще дава становища за пускане на пазара на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми като фуражи и ще участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с тяхната безопасност. С промените в чл. 25 на Министерството на земеделието и храните и на Националната служба по зърното и фуражите се вменява задължението да представят становища по изготвените ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки. Ръководствата ще се одобряват от министъра на земеделието и храните, а не както досега от Националния съвет по безопасност на храните, тъй като със създаването на Българската агенция по безопасност на храните Националният съвет по безопасност на храните ще бъде закрит. С промените в чл. 50а се определят изискванията при вземане на проби и анализ на фуражи, както и методите, които следва да бъдат използвани за целите на официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието в областта на фуражите и храните и правилата за опазване на животните и хуманното отношение на животните. Параграфи 17 и 18 прецизират текстовете относно процедурите и реда за издаването на сертификати за износ, както и вземането и анализирането на проби при износ на фуражи, включително за трети страни. С промените в чл. 53а се въвежда задължението официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните да взема проби и да ги изпраща за изследване в акредитирана лаборатория, когато сертификатът, придружаващ фуражите при износ, трябва да съдържа данни за качествения състав и/или пълноценността на фуражите. Предвидено е разходите за издаване на протоколите от изпитване или анализ да се заплащат от собственика на фуражите, а такса ще се събира само за издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави. Законопроектът определя и административни мерки за нарушения на изискванията на съответните регламенти. Предвижда се отпадането на понятието „Продуктивни животни” от допълнителните разпоредби на закона и в тази връзка се правят съответните корекции в част от текстовете. Следва да се отбележи, че между първо и второ четене и за останалите текстове, в които е използвана думата „продуктивни” трябва да се предвиди заличаването на това понятие. В преходните и заключителни разпоредби се създава преходна норма във връзка с действието на подзаконовите нормативни актове. По законопроекта в комисията е постъпило становище на отдел „Европейско право” на Народното събрание с конкретни препоръки за корекции по отношение на текстовете, които ще бъдат отразени между първо и второ четене. Общата констатация е, че предложеният законопроект съответства на разпоредбите и на съответните регламенти. Участие в обсъждането взеха народните представители Михаил Михайлов, Георги Божинов, Атанас Камбитов и Стоян Гюзелев. На въпрос на народния представител Михайлов - доколко е необходимо създаването на Комисия по генетично модифицирани фуражи към министъра на земеделието и храните, от министерството обясниха, че тази комисия има помощен характер и нейната функция е да дава експертни становища относно пълнотата и съответствието на подадените от заявителя документи с изискванията на съответния регламент. По този начин няма да бъде необходимо министърът еднолично да оценява представените досиета, които впоследствие трябва да бъда изпратени в Европейската комисия за получаване на разрешение по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003. Освен това обясниха, че при предстоящите промени в Закона за храните, с които ще бъде създадена Българската агенция по безопасност на храните и ще бъде обединена контролната система, процедурите за подаване на заявления ще бъдат в съответствие с тези в Закона за фуражите. Народният представител Георги Божинов изрази становище, че е необходимо внимателно да бъдат преценени текстовете относно функциите на Комисията по генетично модифицирани фуражи. Той изтъкна, че въпросите, свързани с генетично модифицираните организми и с тяхното пускане на пазара, са регламентирани в Закона за генетично модифицираните организми и са от компетентността на Министерството на околната среда и водите, съответно на комисията по генетично модифицирани организми към министъра на околната среда и водите. В тази връзка е необходимо да бъде преценена необходимостта от създаването на още една такава комисия и ако се прецени, че тя е необходима да се синхронизират текстовете, за да бъде избегнато припокриване на техните функции. Доктор Тасева обясни, че разпоредбата на чл. 23а не е нова и вече е била съгласувана с Министерството на околната среда и водите. Тя припомни, че освен консултативната комисия по генетично модифицирани организми към министъра на околната среда и водите, която дава становища на министъра на земеделието и храните относно издаването, изменянето и отнемането на разрешения за пускането на пазара на генетично модифицирани организми, има Комисия по нови и генетично модифицирани храни към министъра на здравеопазването, която дава становища по заявления за разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани храни. Тя изтъкна, че единствено към министъра на земеделието и храните не е създаден подобен консултативен орган, който да подпомага министъра при разглеждане на подадените по реда на чл. 23а заявления и да дава становища за пускане на пазара на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми като фуражи. Освен това такава комисия би освободила министъра от необходимостта да взема еднолични решения по толкова важен въпрос. На въпрос на народния представител Стоян Гюзелев относно прозрачността в работата на комисията и предвиденото задължение на нейните членове да подписват декларация за неразгласяване на информация, от министерството обясниха, че текстовете визират документите от досието на заявителя, представляващи конфиденциална информация и производствена тайна на самия заявител, подал заявлението за разрешаване на определен генетично модифициран фураж и която държавите членки не могат да разгласяват. заключениe, госпожа Тасева изрази готовност допълнително да бъдат прецизирани текстовете, регламентиращи функциите и дейността на комисията, и в периода между първо и второ четене те отново да бъдат съгласувани с Министерството на околната среда и водите. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от Министерския съвет

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите с 14 дни.

Имам едно процедурно предложение във връзка с уточнението относно приемането на промените в Закона за защита от дискриминация. Моето процедурно предложение е да отложим за следващата седмица гледането на самия законопроект, защото

е много по специфична в своите действия и в своята работа. Така че моето процедурно предложение в тази връзка е да го отложим като гледане за днес и евентуално другата седмица вече да бъде включен в дневния ред.

Първо, че ще приключим работата си днес по-рано поради изчерпване на дневния ред. Второ, че утре пленарното заседание ще започне от 11,00 ч. с Парламентарен контрол. Преди обаче да закрия заседанието днес, ще направя, разбира се, това, което трябва да бъде направено в края на заседанието, а именно съобщения за парламентарен контрол за 24 септември 2010 г., петък: Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Костов и Емил Василев. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на четири въпроса от народните представители Петър Хлебаров, Пламен Орешарски, Захари Георгиев, Димитър Горов и Янаки Стоилов. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народния представител Драгомир Стойнев и на питане от народния представител Емилия Масларова. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Лютви Местан и на питане от народния представител Емилия Масларова. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на питане от народния представител Емилия Масларова. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на въпрос от народния представител Корнелия Нинова. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов на две питания от народните представители Георги Пирински и Корнелия Нинова; министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова на пет въпроса от народните представители Мая Манолова, Петър Курумбашев, Корнелия Нинова и Михаил Миков; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на два въпроса от народните представители Валентина Богданова, и Румен Петков и Захари Георгиев. На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мая Манолова се отлага отговор на неин въпрос към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов. Поради предварително поет ангажимент – участие в Годишна работна среща на председателите на административните съдилища в гр.